Herra forseti. Í fyrsta skipti sem mál sem varðaði brot ráðherra á siðareglum fór fyrir forsætisnefnd þá blasti auðvitað við að það var ákveðinn prófsteinn fyrir Alþingi.

fyrir að um ráðherra var að ræða. Siðanefnd fékk síðan ekki að leggja mat á málið heldur var því vísað frá forsætisnefnd heilum fimm mánuðum eftir að kvörtun barst. Þingmenn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks komu í veg fyrir að málið fengi umfjöllun í siðanefnd. Það fer gegn þeim tilgangi siðareglna að efla traust almennings á Alþingi. Ég vil nefna að vinnubrögðin voru svo fráleit að það var ekki einu sinni einhugur innan ríkisstjórnarflokkanna um þessa afgreiðslu og ég vil hrósa þingmanni Vinstri grænna fyrir hennar vinnubrögð í málinu.

Ef ráðherra neitar hins vegar að svara þá ætti það að vera siðareglubrot út af fyrir sig, bæði brot á siðareglum ráðherra og þingmanna, brot á þeim heiðarleika sem við búumst við að ráðherrar og þingmenn starfi samkvæmt.

Mikið rosalega lá á. Klukkan tíu kvöldið áður fengum við í nefndinni drög að niðurstöðunni. á mörkunum að þetta standist þá starfshætti sem við viljum viðhafa. Gott ef það stendur ekki í reglum um starfshætti forsætisnefndar að gögn funda skuli liggja fyrir einum til þremur sólarhringum fyrir fund, eftir því hversu viðamikil þau eru. Þarna þurfti að klára málið bara kviss bang búmm. Þrátt fyrir að beðið væri um að fresta málinu á fundinum þurfti að ganga til atkvæða þá og klára það. Með því að sópa málinu svona undir teppið og koma í veg fyrir faglega umfjöllun ráðgefandi siðanefndar hafa fulltrúar Sjálfstæðisflokks og Framsóknar unnið gegn trausti Alþingis. forseti. Ég ætla bara að segja það hreint út að ég held að siðareglur alþingismanna og eftirlit með framkvæmd þeirra hafi snúist upp í einhvers konar skrípaleik þar sem þingmenn ýmist hvítþvo hver annan eftir pólitískum flokkslínum eða ná sér niður á hver öðrum eftir pólitískum flokkslínum. Þessi tilviljanakennda meðhöndlun á siðareglumálum er bara að verða að sjálfstæðu vandamáli sem kastar rýrð á Alþingi og ímynd þess. Við getum ekki haft þetta svona. Við verðum að koma okkur upp fyrirkomulagi þar sem meint brot á siðareglum fá faglega umfjöllun, þar sem málsmeðferðin er í einhverju lágmarksamræmi við réttlætisvitund fólksins í landinu.

Það gengur ekki að mál komi inn og séu að velkjast í forsætisnefnd í fimm mánuði eins og í þessu tilfelli. Það er eitthvað sem bara gengur alls ekki upp. Ég held að það þurfi að breyta fyrirkomulaginu á þessu og vinna þetta á einhvern annan hátt og a.m.k. þarf afgreiðsla mála að vera miklu fljótvirkari en þetta.

Það sem mér finnst skipta máli í þessu er að það sem raunverulega hefur gerst er að siðareglufyrirkomulagið, eins og það hefur verið viðhaft hér í þinginu, er með þessu ónýtt. Það bara blasir við þegar þetta er orðið einhvers lags barefli meirihlutaflokkanna gagnvart þeim stjórnarandstæðingum sem verður á í messunni en að sama skapi sé leitað allra leiða til að komast undan því að sama regluverk eigi við þingmenn stjórnarflokka, hvað þá ráðherra.

það þarf að skoða niðurstöður og lyktir mála út frá því hvaða reglur er verið að setja. Hér var verið að setja þá reglu að það gildir annað um ráðherra en þingmenn. Regluverkið er ónýtt, ef ekki verulega hnjaskað, og það útskýrir það kannski að fréttin af afgreiðslu málsins rataði í fjölmiðla eftir hádegi á föstudegi, heiðarleg PR-mennska um það hvenær best er að fara út með ruslið. það kannski líka að þetta rataði í fjölmiðla á föstudegi þegar fyrir lá að það væri ekki þingfundur á mánudegi, allt til að kæla umfjöllunina, sem það var kannski líka að leyfa einföldu máli að malla inni í forsætisnefnd í fimm mánuði sem síðan, þegar til þess kom, tók enga stund að afgreiða.

Herra forseti. Nýlegir atburðir hafa minnti okkur á mikilvægi lögreglunnar fyrir öryggi landsmanna. Nú langar mig að draga fram nokkrar staðreyndir um starfsumhverfi lögreglunnar. Það eru umtalsvert færri lögreglumenn starfandi nú árið 2022 en voru að störfum árið 2007. Og hvað hefur gerst í millitíðinni? Landsmönnum hefur fjölgað töluvert. Þá hafa bæst við tvær milljónir ferðamanna og með styttingu vinnuvikunnar hurfu 70 stöðugildi. Samkvæmt fjárlögum á að fella niður tímabundin framlög sem komu til móts við aukinn kostnað vegna þessa. Þá hefur starfsemi skipulagðra glæpahópa aukist hér á landi samkvæmt skýrslu ríkislögreglustjóra og nú hefur bæst við grunur um áform um hryðjuverk. Ráðherra hefur verið mikið í viðtölum og kynnt stór áform um hvernig bregðast skuli við. En ætti hæstv. ráðherra kannski líka að ræða fjárlagafrumvarpið örlítið við fjölmiðla? Lögreglan horfir nefnilega á tvöfalda aðhaldskröfu næsta ár, úr 1% í 2%, eftir mjög erfitt aðhald síðustu ára.

En það er beinlínis verið að draga úr framlögum til lögreglunnar sem hefur varla önnur úrræði en að segja fólki upp. Herra forseti. Þrátt fyrir allar nýjar hættur sem að okkur steðja, og við eigum sannarlega að taka alvarlega, þá er öryggi landsmanna líklega best tryggt með fleiri almennum lögreglumönnum og frekari úrlausn mála sem upplýsast hratt og vel. Í hvoru tveggja felst aukinn fælingarmáttur gagnvart glæpum.

Það er rétt að þingið veitti 120 milljónir til eflingar löggæslu á landsbyggðinni við fjárlagagerð síðasta árs fyrir þetta ár en það er enginn fyrirsjáanleiki í því. Við höfum samt

Ég hef núna tillögur á borðinu frá lögreglustjórum og vinnuhópi sem var að starfa í þessu og hyggst hrinda þeim í framkvæmd. En það er alveg ljóst, þegar maður hefur þessar forsendur allar fyrir framan sig, sem m.a. koma fram í þessari úttekt, að við munum þurfa að leita til þingsins og fjármálaráðuneytisins um aukin fjárframlög til lögreglunnar á næsta ári. Það er mjög brýnt

lofa hæstv. ráðherra því að ég mun styðja það að lögreglan fái meira fjármagn til að sinna almennri löggæslu í landinu til að hún geti rannsakað mál hratt og vel og upplýst þau

þá þurfi það að vera grundvallað á þeim upplýsingum sem maður hefur látið vinna. Ég tel að eftir þá vinnu sem við höfum farið í þá getum við nýtt betur þann mannskap sem er til staðar í lögreglunni. Við getum með skipulagsbreytingum styrkt verulega lögregluembættin úti á landi sem eru víða allt of veik og það er markmið okkar. Við munum þurfa að leita til þingsins á grundvelli þeirra upplýsinga sem nú liggja fyrir og hafa nýverið komið á mitt borð

Hæstv. ráðherra hefur farið mikinn í fjölmiðlum að lýsa þeirri ósk sinni að auka við eftirlitsheimildir lögreglu, gera henni m.a. kleift að elta fólk á götum úti og fylgjast með netnotkun fólks án þess að það sé einu sinni grunað um að vera að undirbúa glæp, bara ef það berast einhverjar ábendingar. Hann talar um það í fjölmiðlum að við séum miklir eftirbátar nágrannaþjóða okkar á Norðurlöndunum í njósnaheimildum lögreglu.

Nefnd um eftirlit með störfum lögreglu hefur ekki rannsóknarvald, hefur ekki ákæruvald eins og t.d. í Danmörku þar sem er sjálfstæð stofnun sem hefur báða þessa þætti hjá sér þegar kemur að rannsókn á ætluðum glæpum lögreglumanna eða misnotkun þeirra á valdi Nefnd um eftirlit með störfum lögreglu þarf í raun að ganga á eftir lögreglunni svo vikum og mánuðum skiptir til að fá afhent þau gögn sem hún þarf til að geta sinnt því litla eftirliti sem nefndin þó má sinna.

Þetta er svo sem ekki í fyrsta skipti sem hv. þingmaður snýr hlutunum algjörlega á hvolf þegar kemur að þessari umræðu og virðist hafa það eitt að markmiði að rýra traust almennings, borgaranna í þessu landi, á lögreglu,

Það er verið að leggja hér grunn að breytingum sem fyrst og fremst taka til skipulagðrar brotastarfsemi og hryðjuverkaógnar.

Alþjóðleg glæpastarfsemi er vaxandi í okkar samfélagi eins og fram hefur komið. Hún virðir engin landamæri. Þetta byggist á nánu samstarfi við lögregluyfirvöld í öðrum löndum, vinaþjóðum okkar, frændþjóðum okkar, sérstaklega á Norðurlöndum og víðar um Evrópu. Það er ekki verið að tala um að ganga neitt lengra en þessar þjóðir heldur miklu skemur, en það er verið að tryggja það, með þeim breytingum sem við erum að leggja grunn að, að okkar lögreglulið

Nú fyrst erum við að tala um óheiðarleika. Í fyrsta lagi er það þannig í nágrannalöndum okkar að þar er mjög skýrt og miklu afmarkaðra regluverk en ráðherrar leggja hér til utan um heimildir sem þessar. Þær gilda t.d. ekki um skipulagða brotastarfsemi.

þar sé verið að fylgjast með og hlera fólk á veitingahúsum borgarinnar.

var frétt um ástand sem bæjarstjórar í Hafnarfirði og Garðabæ voru að lýsa varðandi móttöku flóttafólks. Þar segir, með leyfi forseta: „Rósa Guðbjartsdóttir, bæjarstjóri í Hafnarfirði, segir að til þess að geta sinnt flóttafólki vel eins og vilji er til þurfi að vera skýr stefna ríkisins í málefnum flóttafólks „en ekki að bregðast við eftir á þegar allt er komið yfir þolmörk“. Hún segir að í Hafnarfirði hafi verið gerður samningur um samræmda móttöku flóttamanna sem gerði ráð fyrir tveimur starfsmönnum í félagslega kerfinu til að sinna flóttamannamálum. Á liðnum misserum hafi þurft að fjölga þeim og eru þeir nú orðnir 16 talsins.“ — Sem sagt áttfaldur sá fjöldi sem gert var ráð fyrir að þyrfti til verksins. Í blaðinu er áfram fjallað um þetta og lýsingarnar eru með þeim hætti hjá téðum bæjarstjórum að það blasir við að þetta er allt saman sprungið og það fyrir löngu.

hefur síðan vaxið þannig að það eru átta sinnum fleiri starfsmenn til verksins heldur en sveitarfélagið gerði ráð fyrir þegar samningurinn var gerður. Ég skil þetta eftir sem tiltölulega opna spurningu til hæstv. ráðherra í ljósi þess að hann hafði ekki tækifæri til að bregðast við fréttinni þegar hún var í vinnslu.

þá fer það í húsnæði á vegum Útlendingastofnunar sem áður var, en er nú Vinnumálastofnun, eða með samningum við ákveðin sveitarfélög. Þegar fólk er síðan komið með stöðu eða er komið með alþjóðlega vernd þá er það á ábyrgð sveitarfélaganna að útvega því fólki húsnæði, félagsþjónustu og aðstoða það við að fá atvinnu, þó svo að fleiri aðilar komi vissulega þar að eins og Vinnumálastofnun. Til að auðvelda sveitarfélögunum í landinu þetta verkefni, og að ríkið taki þátt í því að auðvelda aðlögun og inngildingu flóttafólks inn í íslenskt samfélag, vorum við með tilraunaverkefni um samræmda móttöku sem lauk í mars síðastliðnum. Síðan tókum við að semja upp á nýtt við sveitarfélögin um samræmda móttöku. Sá samningur liggur fyrir og við erum að ganga í það að skrifa undir þann samning með sveitarfélögunum. Með þessum samningi erum við að stíga stórt skref í átt að því að mæta sveitarfélögunum enn þá meira til að sinna félagsþjónustu, til að sinna því að finna húsnæði fyrir fólk og til að sinna því að fólk geti fengið atvinnu í samstarfi við Vinnumálastofnun.

það stendur ekki á ríkinu þegar ríkið er tilbúið með samning fyrir sveitarfélögin til að ganga að. Ég minni á að ábyrgðin er sveitarfélaganna eftir að fólk hefur fengið vernd

„En við þurfum að fá aðstoð við þetta og það verður að leita annarra úrræða því þetta var gert án samráðs við okkur og þetta gengur ekki upp svona.“ Þarna er bæjarstjórinn að lýsa allt öðru samráði en hæstv. ráðherra gerði hér rétt áðan.

gert samninga í Hafnarfirði án þess að tala við Hafnarfjarðarbæ. En hins vegar var samningur við Útlendingastofnun á fyrri hluta ársins og það kann að vera að þarna sé verið að rugla saman tveimur stofnunum. Ábyrgðin á þessum hluta málaflokksins er eftir sem áður í mínu ráðuneyti. Ég hef rætt þetta við téðan bæjarstjóra. Ég hef sagt við téðan bæjarstjóra að við séum að vinna í því að reyna að aðstoða þau við að létta álaginu í Hafnarfirði og í Reykjanesbæ, sérstaklega vegna þess að þar hefur flest fólkið komið inn. Það er líklegra að fólk haldi áfram að búa í því sveitarfélagi sem það kemur inn í. Ég mótmæli því að hér sé ekki um að ræða samráð við sveitarfélögin í landinu. Á borðinu liggur samningur sem er mjög hagfelldur fyrir sveitarfélögin í landinu.

Þetta er tilefni til speglunar og ígrundunar og því beini ég máli mínu til hæstv. forsætisráðherra. Við landsmenn vorum í góðri trú allt til haustsins 2008 um að framsýnir og eldskarpir menn stæðu í stafni þjóðarskútunnar og myndu vara okkur við bráðum hættum sem kynnu að blasa við, sem síðan léku okkur svo grátt sem raun ber vitni. Því fylgir mikil ábyrgð að takast á herðar að standa vörð um þjóðarhag, þar með talið þær miklu og verðmætu auðlindir sem okkur Íslendingum hefur verið falið að varðveita, nýta og ávaxta. Klókir auðmenn og fjárfestingaröfl hinna ýmsu þjóðlanda eru tekin að líta gjafir okkar girndaraugum. Nú hafa hlýnun jarðar og margháttaðir landkostir einnig leitt til aukinnar eftirspurnar útlendinga eftir fasteignum, jörðum, ám og fossum og þar með hinni eftirsóttu og dýrmætu grænu orku okkar. Hér þarf að standa vaktina og spurt er: Hver ber ábyrgð á slíkri vöktun? Hver er staðan á slíku eftirliti? Megum við eiga von á samantekt sem gerir okkur grein fyrir stöðunni, þar með talið þeim takmörkunum sem ákvæði EES-samningsins kynnu að setja okkur varðandi eigin ákvörðunarrétt um ráðstöfun eigna okkar og auðlinda? Að lokum: Þyrfti e.t.v. að skerpa á auðlindastefnu Íslands svo að taka megi af öll tvímæli um eignarhald og ráðstöfunarrétt landsmanna sjálfra?

á undanförnum árum og nærtækast er að rifja upp það frumvarp sem ég lagði fram um takmarkanir á samþjöppun á eignarhaldi á landi til að koma í veg fyrir að tilteknir aðilar, hvort sem um væri að ræða innlenda eða erlenda aðila, gætu sölsað undir sig land út í hið óendanlega. Þetta mál mætti nú töluverðri andstöðu hér í þinginu, m.a. vegna þess að það var talið stangast á við reglur fjórfrelsisins og EES, en eigi að síður hlaut það brautargengi meiri hlutans og enn hefur ekki verið látið reyna á þetta fyrir dómstólum. Ég gæti þó átt von á því. Það vakti athygli mína þegar stórtækur stórtækur landeigandi tilkynnti að hann myndi ekki ráðast í frekari landakaup og ekki láta á þetta reyna fyrir dómstólum, sem mér þóttu góð tíðindi því það er algjört lykilatriði fyrir fullveldi þessarar þjóðar að auðlindirnar séu undir innlendri stjórn. Ég gerði það að umtalsefni í stefnuræðu hversu mikilvægt það er að eitt helsta orkufyrirtækið sem og flutningsfyrirtækið sé í eigu almennings, að það verði ekki selt. Ég Ég hef lengi verið þeirrar skoðunar að mikilvægt sé að fá auðlindaákvæði í stjórnarskrá. Meðan ekki næst samstaða á Alþingi um að festa sameign þjóðarinnar á auðlindum þurfum við hins vegar að hafa þau sjónarmið að leiðarljósi þegar við erum að ræða mál sem eru mjög mikilvæg eins og t.d. framtíð vindorku á Íslandi. Hvernig ætlum við að standa að þeim málum? Er allt landið undir? Ég segi nei. Skiptir ekki máli að þau sem ætla sér að hagnast á slíku greiði af því eðlilegt gjald? Ég segi já við því. Við þurfum, ég get tekið undir það með hv. þingmanni, að marka okkur stefnu. Þetta eru mikilvægustu málin sem við stöndum frammi fyrir á þessari öld, þ.e. auðlindamálin og hvernig við ætlum að halda á þeim. (Forseti hringir.) Þau snúast ekki bara um fisk eins og ég hef svo margoft sagt, þau snúast um orku, land, vatn og jú, auðvitað líka fisk.

Ég vil halda áfram. Senn er að baki metsumar í ferðaþjónustu og enn fjölgar ferðafólki. Ódýr orka fallvatna og jarðvarma er ein styrkasta stoð atvinnulífsins og mun að óbreyttu eflast enn um ókomna tíð.

Eins og fram hefur komið blasir við okkur Íslendingum mikil auðlegð, við búum að flestu því sem aðrar þjóðir sækjast hvað mest eftir nú um stundir, eins og fram kom. Það sem þó helst varpar skugga á þær allsnægtir okkar er sú dapurlega staðreynd að um tíund landsmanna, á fjórða tug þúsunda Íslendinga á öllum aldri,

mikilvægi þess að við rýnum erlenda fjárfestingu, en ég mun gera það síðar þar sem hv. þingmaður fór inn á aðrar brautir í seinni fyrirspurn. Nú er það svo að um margt stendur Ísland mjög framarlega. Ný rannsókn sem birt var í gær eða í dag, ég man það ekki, þar sem mældar eru félagslegar framfarir, sýnir Ísland skipa sér í fimmta sæti í samfélagi þjóðanna þegar kemur að félagslegri stöðu. En það er ekki allt fullkomið

Ég vil líka ítreka það sem ég hef áður sagt, þ.e. að það sem við höfum gert, hvort sem það er efling barnabótakerfisins, þrepaskipting tekjuskattskerfisins eða hvað það er, er allt til þess fallið að stuðla að auknum jöfnuði og bæta þar með kjör þeirra sem höllustum fæti standa.

vegna yfirálags til þess að tryggja örugga móttöku á þeim mikla fjölda fólks sem sækir um alþjóðlega vernd á Íslandi. Þar segir enn fremur: „Embættið reiknar með að umsækjendum um alþjóðlega vernd muni fjölga hlutfallslega meira á síðustu mánuðum ársins en á sama tíma eru búsetuúrræði þegar nánast fullnýtt. Hækkun á viðbúnaðarstigi er liður í að bregðast við þessari stöðu. […] Samkvæmt fyrirliggjandi upplýsingum frá Vinnumálastofnun þá eru búsetuúrræði sem nýtt eru sem skammtímaúrræði að nálgast fulla nýtingu. Langtímaúrræði sem rekin eru af Fjölmenningarsetri og sveitarfélögum

þessu hættuástandi var lýst yfir hefur flóttamönnum sem hingað hafa leitað fjölgað talsvert og eru nú 2.879 og hefur þeim því fjölgað um 161 einstakling á þessum tíu dögum.

í febrúar eða mars var tekin sú pólitíska ákvörðun að opna landið fyrir stríðshrjáðu fólki frá Úkraínu. Ég hef ekki heyrt neina pólitíska hreyfingu mæla gegn þeirri ákvörðun.

Frá því að hættustigi var lýst yfir á landamærunum, og ekki bara frá því þá heldur fyrir þann tíma líka, höfum við að sjálfsögðu verið að vinna í því að fjölga herbergjum fjölga herbergjum og íbúðum og húsnæði til að geta tekið á móti þessum aukna fjölda fólks. Það má kannski skipta þessu í tvennt. Það er í fyrsta lagi þegar fólk kemur hingað til landsins og þarf á húsnæði að halda þangað til það fær vernd

án þess að þurfa að grípa til aðgerða eins og að opna fjöldahjálparstöð eða eitthvað slíkt, sem vissulega er eitthvað sem við verðum að vera viðbúin að geta gert ef allt húsnæði er á þrotum.

Ég er ágætlega meðvitaður um að við vorum sammála um að taka á móti öllum þeim sem

Mig langar bara að fá fram aðeins nánar frá hæstv. ráðherra: Hvernig standa málin á Ásbrú þegar kemur að því að vista þar fólk án þjónustusamnings?

Ég held kannski að eftir þessa umræðu hér í dag hafi komið ágætlega fram að sveitarfélögin í landinu eru að vissu leyti, vegna

Virðulegi forseti. Áskoranir hafa alla tíð fylgt sambúð með náttúruöflunum á Íslandi og um nýliðna helgi glímdu landsmenn sannarlega við þau þegar óhemju hvassviðri gekk yfir, á köflum samfara mikilli úrkomu og hárri sjávarstöðu. Þetta leiddi til margs konar tjóns, m.a. vegna skriðufalla á Vestfjörðum, flóða á Akureyri og gríðarlegs foktjóns þar sem Austfirðir urðu verst úti enda náði vindstyrkur þar ótrúlega víða viðmiðum viðmiðum fárviðris. Þar að auki varð rafmagnslaust á nálægt helmingi landsins með tilheyrandi óöryggi, beinu og óbeinu tjóni. Veðurspár, viðvaranir, lokanir vega, viðbrögð almennings og ekki síst vinna viðbragðsaðila komu þó í veg fyrir að enn meira tjón hlytist af. Á síðustu árum hefur verið farið í margvíslegar aðgerðir til að verjast og draga úr tjóni af svona atburðum og náttúruhamförum og koma á samtryggingu vegna slíkra tjóna; vöktun og varnir, náttúruhamfaratryggingar, verkefni ofanflóðasjóðs og Bjargráðasjóðs ásamt þróun verklags stjórnvalda í viðbrögðum og úrvinnslu afleiðinga svona atburða. Þá spila lögboðnar og valfrjálsar tryggingar sem keyptar eru af tryggingafélögum inn í tryggingavernd. Ég álít mikilvægt og tímabært að gera heildarúttekt á öllum þessum aðgerðum og hef í því ljósi tvisvar lagt fram þingsályktunartillögu um að farið verði í slíka úttekt. Meðflutningsmenn koma úr mörgum þingflokknum og á síðasta þingi bárust tíu umsagnir sem styðja tillöguna og draga fram að í kjölfarið þarf umbætur sem flýtt

ráðist í uppbyggingu á innviðum, gerð tíu ára áætlun sem hefur verið fylgt eftir árlega. Næsta eftirfylgniskýrsla mun koma í lok þessa árs. Það er hægt að skoða þetta allt á heimasíðunni sem enn er aðgengileg, þar sem farið er yfir innviðina. Ég held að þetta hafi verið gríðarlega mikilvæg vinna til að byggja upp þetta heildaráfallaþol. Það breytir því ekki að við þurfum alltaf að takast á við einhver mál. Hv. þingmaður nefnir hér möguleikann á því að fara í einhvers konar heildarúttekt, væntanlega til að horfa á einhverjar breytingar á stjórnskipulagi. Við erum með náttúruhamfaratryggingu, við erum með ofanflóðasjóð, við erum með Bjargráðasjóð og einhvern tímann var skilað skýrslu um svokallaðan hamfarasjóð sem átti að vera einhvers konar sameiginlegur sjóður.

var á það, í þessum tíu umsögnum sem bárust um málið sem lagt var fram, að það eru ýmis grá svæði og vandamál sem hafa verið að koma upp.

er tryggt hjá sjálfstæðum tryggingafélögum. Er fólk nægjanlega vel upplýst um það? er ein spurning sem má spyrja sig og þá hverjum beri að upplýsa. Við erum með þá stöðu, eins og ég nefndi hér áðan, að loftslagsbreytingar eiga eftir að hafa frekari áhrif á náttúruvá á Íslandi. Það er unnið að aðlögunarstefnu, sem er líka mikilvægur þáttur í þessu.

málin eru sett í farveg hjá ráðuneytisstjórum sem vinna úr því sem út af stendur; það getur verið alveg gríðarlega fjölbreytt, stundum eru menningarminjar undir, stundum atvinnuhúsnæði, stundum er þetta eitthvert annað tjón — að við förum dálítið yfir þá atburði sem hafa orðið

Hér í upphafi máls vil ég taka fram að ég er ekki mikill sérfræðingur í þessu máli en mun gera mitt besta til að skýra málið út og svara þeim fyrirspurnum sem að því

Nú er mælt fyrir frumvarpi til nýrra heildarlaga um leigubifreiðaakstur í fjórða sinn og hafa verið gerðar breytingar á frumvarpinu sem eru í fullu samræmi við tillögur umhverfis- og samgöngunefndar frá síðustu umfjöllun um málið. Þær helstu breytingar sem um ræðir eru að lagt er til að rekstrarleyfi veiti rétt til reksturs einnar eða fleiri leigubifreiða í stað þess að leyfi takmarkist við rekstur einnar bifreiðar. Rekstrarleyfi má veita hvort heldur lögaðilum eða einstaklingum í stað þess að aðeins megi veita það einstaklingum. Almennri stöðvarskyldu er komið á í stað þess að leigubifreiðar á ákveðnum svæðum skuli hafa afgreiðslu á leigubifreiðastöð. Loks er rekstrarleyfishafa heimilað að reka leigubifreiðastöð þar sem ein leigubifreið í hans eigu eða umráðum hefur afgreiðslu. Heildarendurskoðun laga um leigubifreiðar hófst á sínum tíma með skipun starfshóps um endurskoðun á þeim reglum sem gilda um leigubifreiðaakstur á Íslandi í október árið 2017. Starfshópurinn skilaði tillögum sínum í skýrslu til ráðuneytisins í mars 2018. Í skýrslunni kom fram það mat hópsins að breytingar á íslensku regluverki um leigubifreiðar væru óhjákvæmilegar, m.a. vegna þess að núgildandi lög samrýmist að öllum líkindum ekki ákvæðum EES-samningsins. Frumvarp þetta byggir að nokkru leyti á tillögum þeim sem starfshópurinn lagði til í skýrslu sinni auk þess sem umsagnir sem bárust í samráðsferli hafa verið hafðar til hliðsjónar. Þó hefur verið vikið frá tillögum starfshópsins í nokkrum atriðum sem nánar er gerð grein fyrir í greinargerð sem fylgir frumvarpinu. Þá hefur við mótun frumvarpsins verði horft til þróunar löggjafar í nágrannaríkjum okkar. Tildrög frumvarpsins má rekja til þess að í janúar 2017 hóf Eftirlitsstofnun EFTA frumkvæðisathugun á leigubifreiðamarkaðinum á Íslandi og mögulegum hindrunum að aðgengi að honum. Það kom afar skýrt fram í samskiptum við stofnunina að hún teldi líkur á að íslensk löggjöf um leigubifreiðar fæli í sér aðgangshindranir sem samræmdust ekki alþjóðlegum skuldbindingum ríkisins. Eftirlitsstofnunin hafði þá þegar gefið út rökstutt álit um leigubifreiðalöggjöf í Noregi en þágildandi löggjöf þar í landi svipaði um margt til þeirrar íslensku. Í álitinu komst Eftirlitsstofnun að þeirri niðurstöðu að norska ríkið bryti gegn skyldum sínum samkvæmt EES-samningnum að því er varðar stofnsetningarrétt ríkisborgara EES-ríkjanna til að hefja og stunda sjálfstæða atvinnustarfsemi og til að stofna og reka fyrirtæki með þeim skilyrðum sem gilda að landslögum um ríkisborgara þess ríkis þar sem stofnsetning fer fram.

því líklegt að verði ekki gerðar breytingar á regluverki því er snýr að leigubifreiðum hér á landi muni íslenska ríkið þurfa að svara fyrir það fyrir EFTA-dómstólnum. Áður en frumvarpið var lagt fram á 150. löggjafarþingi fór fram víðtækt samráð við almenning og hagsmunaaðila.

Markmiðið með frumvarpinu, sem hér er mælt fyrir, er fyrst og fremst að tryggja gott aðgengi að hagkvæmri, skilvirkri og öruggri leigubifreiðaþjónustu fyrir almenning á Íslandi. Þá er frumvarpinu ætlað að færa lög og reglur um leigubifreiðar til nútímalegra horfs þar sem öruggar og tryggar samgöngur eru hafðar að leiðarljósi auk þess að tryggja að íslenska ríkið uppfylli þjóðréttarlegar skuldbindingar sínar. Verði frumvarpið að lögum mun það auka frelsi þeirra sem reka leigubifreiðaþjónustu til að haga rekstri sínum með þeim hætti sem best hentar hverjum og einum. Afnám reglna um hámarksnýtingu leyfis ætti að veita kynjum jafnara aðgengi að stéttinni og auka atvinnutækifæri fjölbreyttari hópa. Karlar eru mun fleiri en konur í stéttinni í dag en almennt eru konur taldar líklegri til að starfa í hlutastörfum en karlar. Er afnám reglna, sem kveða á um að umsækjandi um leyfi hafi starfað fyrir leyfishafa í ákveðinn dagafjölda til að eiga möguleika á að fá útgefið leyfi, til þess fallið að veita þeim sem hafa engin persónuleg tengsl við stéttina jafnari tækifæri á við aðra til að fá útgefið starfsleyfi. Nokkuð hefur farið fyrir umræðu um að rétt sé að opna á þjónustu farveitna hér á landi til viðbótar við þjónustu hefðbundinna leigubifreiða. Frumvarp þetta gerir engan greinarmun á farveitum og hefðbundnum leigubifreiðastöðvum. Því munu farveitur þurfa að uppfylla sömu skilyrði og hefðbundnar leigubifreiðastöðvar til að fá útgefið leyfi. Þannig er gætt að sjónarmiðum um jöfn samkeppnisskilyrði og gert er ráð fyrir því að kjósi bílstjórar að starfa fyrir farveitur sem nýta snjalltækni við milligöngu um þjónustu þurfi þeir að uppfylla öll sömu skilyrði og þeir sem hyggjast starfa sem leigubifreiðastjórar í hefðbundnari skilningi. Nú verður gerð grein fyrir helstu nýmælum og breytingum sem felast í frumvarpi þessu. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir því að þrjár tegundir leyfa verði í umferð. Fyrst ber að nefna atvinnuleyfi sem veitir fólki rétt til að starfa sem leigubifreiðastjórar. Þá er í frumvarpinu gert ráð fyrir rekstrarleyfi sem veiti rétt til að reka leigubifreiðar auk þess að starfa sem leigubifreiðastjóri. Loks ber að nefna starfsleyfi fyrir leigubifreiðastöðvar. Atvinnuleyfi, samkvæmt frumvarpinu, veitir fólki rétt til að starfa við leigubifreiðaakstur

Rekstrarleyfið, samkvæmt frumvarpinu, veitir fólki rétt til að starfa sem leigubifreiðastjóri og til að reka eigin leigubifreið eða leigubifreiðar. Þannig þurfa rekstrarleyfishafar ekki að hafa atvinnuleyfi að auki. Rekstrarleyfi er ekki frekar en atvinnuleyfi háð skilyrði um lágmarksnýtingu og veita má bæði einstaklingum og lögaðilum slíkt leyfi. Gerðar eru talsverðar breytingar á ákvæðum um leigubifreiðastöðvar og starfsleyfi þeirra. Þannig er í frumvarpinu gert ráð fyrir að öllum leigubifreiðastjórum sé skylt að hafa afgreiðslu á leigubifreiðastöð en samkvæmt gildandi lögum er slík skylda aðeins til staðar á takmörkuðum svæðum. Gert er ráð fyrir því að fjöldatakmarkanir á útgefnum leyfum til að stunda leigubifreiðaakstur verði afnumdar og munu takmörkunarsvæði því heyra sögunni til. Heimildir Samgöngustofu til eftirlits með starfseminni eru skýrðar og auknar frá því sem verið hefur. Samkvæmt gildandi lögum

Gerðar eru breytingar á þeim skilyrðum sem umsækjendur þurfa að uppfylla til að geta fengið útgefið leyfi til að stunda leigubifreiðaakstur, m.a. eru ákvæði um brotaferil umsækjanda gerð skýrari. Áfram verða því gerðar ríkar kröfur til þeirra sem hyggjast sinna þessu mikilvæga starfi og að sumu leyti verða gerðar meiri kröfur til þeirra en samkvæmt gildandi lögum.

Það er mikilvægt að vel takist til við endurskoðun laga og regluverks um leigubifreiðar. Um er að ræða lagabálk sem snýr að þjónustu sem gegnir mikilvægu hlutverki í samgöngukerfi landsins og flestir ef ekki allir borgarar nýta sér á einum eða öðrum tímapunkti. Það er mat þeirra sem til þekkja betur en sá sem hér stendur að með samþykkt þessa frumvarps muni íslensk löggjöf um leigubifreiðaakstur verða til þess að þjóðréttarlegar skuldbindingar í þessum efnum verði uppfylltar ásamt því að stuðla að auknu öryggi farþega og leigubifreiðastjóra. Frumvarpið stuðlar að heilbrigðri samkeppni og nýsköpun í greininni og gerir skilyrði betri til að framboð þjónustu svari eftirspurn án óhóflegra afskipta ríkisvaldsins.